Postupak je hitni u skladu sa člankom 161. Sukladno članku 159. hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za gospodarstvo, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća s odbora smo primili. Amandmane je podnio Odbor za razvoj i obnovu. U ime predlagatelja s nama je državni tajnik gospodin Leo Begović. Želi uzeti riječ. Gospodine tajniče, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Ovim zakonom usklađuje se hrvatsko energetsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije, posebice sa direktivom 30 iz 2003. godine. Biogoriva su od posebnog interesa kako za Europsku uniju, tako i za Republiku Hrvatsku jer osim doprinosa zaštiti okoliša njihova proizvodnja doprinosi diverzifikaciji energetskih izvora, a time i povećanju sigurnosti opskrbe električnom energijom, plinom i ostalim energentima. Doprinos je također povećanju zaposlenosti u sektoru poljoprivrede i industrije za proizvodnju biogoriva. Zakonom o biogorivima uređuju se pitanja proizvodnje, trgovine, skladištenja i korištenja biogoriva u prijevoza. Također donose se programi i planovi za poticanje proizvodnje i korištenja biogoriva i odgovornosti za njihovo provođenje. Svrha zakona je ostvarivanje ciljeva održivog razvoja o domeni prijevoza što se odnosi na smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način. Ovim zakonom uvodi se sustav poticanja proizvodnje biogoriva u Republici Hrvatskoj kako bi se nadomjestili viškovi troškovi proizvodnje domaćih biogoriva u odnosu na cijene biogoriva na svjetskom tržištu i time potakla domaća proizvodnja te uskladio uvoz biogoriva. Poticaje za proizvodnju biogoriva nije potrebno osigurati u proračunu jer je predviđeno njihovo financiranje iz posebne naknade za biogoriva koja će se izdvajati svake litre od prodanog dizela i benzina u Republici Hrvatskoj. Naknadu će prikupljati distributeri dizelskih goriva i motornih benzina te će ju prosljeđivati hrvatskom operatoru tržišta energije koji će tako prikupljena sredstva raspodjeljivati proizvođačima biogoriva. Zakonom se distributerima dizelskih goriva i motornih benzina uvodi obveza stavljanja godišnjem minimuma udjela biogoriva na tržište dizelskih goriva i motornih benzina. Također je predviđena naknada za nestavljanje na tržište ukoliko distributer propusti ispustiti obvezu stavljanja biogoriva na tržište, a ona se uplaćuje na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za ispunjenje ciljeva od izuzetne je važnosti uspostava suradnje između isporučitelja biogoriva, proizvođača biogoriva, poljoprivrednika, industrijskih tvrtki, naftnih tvrtki, istraživačkih institucija i drugih zainteresiranih. Predlažemo da Sabor prihvati donošenje ovog zakona po hitnom postupku, a razlozi su potreba usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, potreba zaštite okoliša i povećanja sigurnosti opskrbe energijom i potreba za stvaranje novog institucionalnog sustava za ostvarivanje povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu. Hvala lijepo. Hvala lijepo državnom tajniku na uvodu. U ime odbora želi li se javiti? Da.

Hrvatskog sabora raspravio je na svojoj 22. sjednici održanoj 19. svibnja 2009. godine Prijedlog zakona o biogorivima za prijevoz s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 321 koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 7. svibnja 2009. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravio Prijedlog zakona o biogorivima za prijevoz s Konačnim prijedlogom zakona kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju propisa Branimir … /Govornica se ne razumije./ …, ravnatelj Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kao predstavnik predlagatelja dao je pregled stanja i potrebu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa direktivom Europskog parlamenta 2003/30 EZ kojom se promiče korištenje biogoriva i drugih obnovljivih goriva za prijevoz. Za provedbu predmetnog zakona potrebna je međuresorna suradnja ministarstava zaduženih za pitanja okoliša, poljoprivrede, gospodarstva, financija i energetike. Zakonom se uređuje područje proizvodnje, trgovine, skladištenje i korištenje biogoriva, sustav poticaja preko hrvatskog operatera tržišta energije te provedba nadzora. Važna pretpostavka za uspješnu primjenu zakona je uspostava suradnje različitih dionika koji sudjeluju u njegovoj primjeni i provedbi. Zakonom je propisana potreba izrade programa nacionalnog akcijskog plana te akcijskih planova jedinica lokalne samouprave i velikih gradova kojima se planira njegovo provođenje. Dinko Mladineo ispred Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost istaknuo je da je fond već i do sad sudjelovao u poticanju domaćih proizvođača biogoriva sa 4 milijuna kuna te najavio skori natječaj za dodjelu U raspravi koja je uslijedila istaknuta je potreba usklađivanja ovog zakona i nacrta strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske koja je u postupku izrade, a u dijelu koji govori o poljoprivrednim kulturama predviđenima za buduće poticaje kao sirovine za proizvodnju biogoriva. Uz navedeno, spomenuto je i propitivanje stava o upitnosti ekološke prihvatljivosti biogoriva. U dijelu rasprave koja se odnosila na troškove koje će snositi krajnji korisnici, napomenuto je da je teret provedbe zakona na krajnjim korisnicima dizelskih i benzinskih goriva. Iz istog je razloga ograničena proizvodnja biogoriva za izvoz kako hrvatski potrošači naknadom naknadom ne bi financirali proizvodnju biogoriva za potrebe ostalih zemalja članica Europske unije kroz izvoz viškova. S obzirom na velik broj institucija koje su uključene u provedbu zakona predviđeno je da poslove prikupljanja i distribucije poticaja provede institucija vezana uz Ministarstvo gospodarstva te iz … /Govornica se ne razumije./ … a ne posebna agencija za biogoriva kako je predloženo u raspravi. Predstavnik Ministarstva kulture napomenuo je da valja prepoznati važnost zaštite bioraznolikosti zbog opasnosti od uvođenja genetski modificiranih organizama za potrebe proizvodnje biogoriva. Odbor je na prethodnim sjednicama, 7. i 8. sjednici odbora zauzeo odlučan stav kako je neprihvatljivo bilo kako uvođenje GMO-a u poljoprivrednu proizvodnju, pa i pokusne svrhe. u Hrvatskoj danas ima oko milijun hektara neobrađenih poljoprivrednih površina od kojih se bar dio može staviti u funkciju proizvodnje sirovina za biogoriva, što je nužno da bi se ispunio zadani cilj od 5,75% udjela biogoriva u ukupnoj potrošnji benzinskih i dizel goriva za prijevoz do kraja 2010. godine. predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o biogorivima za prijevoz. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo uvaženoj kolegici Petir. U ime Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, kolegica Zgrebec, vi ste se javila? Ne. Ok. Želi li u ime ostalih odbora još netko učestvovati u raspravi? Ne. Ako ne, prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a, uvažena kolegica Mirela Holy. Izvolite kolegice. **Holy, Poštovani potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub SDP-a biti će suzdržan prilikom glasanja o Zakonu o biogorivima za prijevoz i to jedino zato što se napokon u Saboru našao i ovaj prijedlog zakona koji kasni u usporedbi s drugim europskim zemljama nekih 4 U klubu SDP-a to kašnjenje smatramo najznakovitijim odnosom vladajuće garniture prema ovoj za održivi razvoj zemlje iznimno važnoj problematici, a i mnoga slaba mjesta ovog prijedloga zakona govore u prilog ovoj tvrdnji. Najslabijim mjestima ovog prijedloga zakona smatramo pretjerano administriranje i birokratiziranje odsustvo jasne vizije i cilja, potpuno neadekvatno ključ, riješen ključni uvjet za uspješno uvođenje većih količina biogoriva za prijevoz na tržište a to je financijsko kompenziranje, razlika u cijeni između biogoriva i mineralnih goriva, nedovoljno uvažavanje činjenice da proizvodnja biogoriva može biti pravi motor razvoja gospodarski nedovoljno razvijenih ruralnih područja države te na osnivanje agencije za biogoriva. Naime, iz ovog je prijedloga zakona vidljivo da će cijena biogoriva pasti na teret potrošača i potrošačica a ne države te da se de facto u potpuno onemogućava izvoz biogoriva čime se ograničava razvojni potencijal ove gospodarske djelatnosti a neosnivanjem agencije za biogorivo što bi bilo logično rješenje odnosno inzistiranjem na implementaciji zakona uz pomoć međuresorske suradnje ustvari se jako komplicira i birokratizira uspješna realizacija ovog projekta. Činjenica jest da biogoriva danas izazivaju velike društvene prijepore te da je u posljednjih nekoliko godina a posebice s bujanjem gospodarske krize čak i u državama razvijenog svijeta prilično splasnuo prijašnji entuzijazam prema biogorivima. Pojedini ekološki aktivisti i aktivistice čak se i vrlo oštro protive proizvodnji biogoriva koju ne smatraju održivom gospodarskom djelatnošću, već upravo suprotno a vrlo jak argument jest i proizvodnja hrane za gorivo u svijetu u kojem mnogo ljudi i danas umire od gladi. Osim toga, ne treba smetnuti s uma ni iznimno ekološki destruktivni pa čak i invazivni karakter konvencionalne poljoprivrede koja se koristi za proizvodnju sirovine za biogoriva a koja je jedan od većih zagađivača okoliša i prirode pa se u tom smislu o proizvodnji biogoriva može govoriti i kao iznimno neekološkoj djelatnosti. Stoga je opravdano postaviti i pitanje je li doista proizvodnja biogoriva jedna od održivih gospodarskih djelatnosti. Usprkos svih opravdanih argumenata protiv te nesumnjivih prijepora

Posebice se postavlja pitanje gdje je granica između prehrambenog proizvoda čistog biljnog ulja i biogoriva odnosno kada biljno jestivo ulje gubi status prehrambenog proizvoda i postaje gorivo. Nije navedeno i koje vrste biljnog ulja se mogu koristiti za proizvodnju biogoriva repičino, sojino, suncokretovo, palmino a koje ne mogu. Uostalom, zakon i inače nije uopće dodirnuo pitanje proizvodnje biljnog ulja, poljoprivrednu proizvodnu, preradu zrna ulja, proizvodnja ulja kada je ono sirovina za biogoriva a vidljivo je da predlagatelji nisu razmišljali o tome da je jedno biogorivo sirovina

kojim su definirane djelatnosti koje se smatraju energetskim odnosno u tom je zakonu navedeno da se pod energetskim djelatnostima smatraju proizvodnja biogoriva i transport biogoriva cestovnim vozilima. To otvara cijeli niz problema jer se postavlja pitanje koji se zakon kada primjenjuje. Nije razvidno ni koliko je to proizvodnja od 1TJ i kako će se to mjeriti na benzinskim postajama, pa se postavlja pitanje zašto predlagatelj ne iskazuje vrijednosti u tonama odnosno litrama jer gotovo sve zemlje svijeta posebice one u Europskoj uniji kada govore o gorivima pa i tekućim biogorivima koriste kao mjernu jedinicu tonu ili litru. Osim toga, trošarinska davanja obračunavaju se u litrama ili kilogramima pa je stoga logično da se u ovom zakonu vrijednosti proizvodnje biogoriva iskazuju u kilogramima ili tonama za tekuća goriva ili u litrama ili u metru kubičnom za bioplin. Predlagatelj u članku 6. nigdje ne pojašnjava što to točno znači čista biogoriva jer se na primjer na tržište jednostavno ne može staviti smjesa mineralnog goriva i bioplina. Ovaj članak zakona nije dobro osmišljen jer od svih biogoriva navedenih u tekstu zakona samo za biodisel postoji hrvatska i europska norma o kvaliteti biodisela dok druga biogoriva nemaju svoju normu odnosno tehnički propis kojim se uređuje postupak ocjene sukladnosti. U tekstu zakona potrebno je definirati mogućnost korištenja i drugačijih omjera mješavina, naročito je to važno za upotrebu biodisela i bioetanola. Ovakvim tekstom članka propisana je uporaba samo biodisela 100 ili njegovo dodavanje do 5% u mineralni disel a trebalo bi omogućiti stavljanje na tržište biodisela 20 jer njegovom primjenom nema utjecaja na motore korisnika a povećava se potrošnja biogoriva. U svijetu se bioetanol prodaje kao E85 odnosno nema prodaje E100 a to podrazumijeva 85% bioetanola i 15% drugih dodataka mineralnog podrijetla. Drugim riječima, ovaj članak zakona onemogućava prodaju E85 na hrvatskom tržištu. Nije jasno zašto je predlagatelj u prijedlog zakona ubacio članak 8. koji govori o nacionalnom cilju a s obzirom na to da je nacionalni cilj sastavni dio nacionalnog programa. U tom smislu u klubu SDP-a smatramo kako bi članak 8. trebalo izostaviti iz teksta zakona. Problem s člankom 9. koji govori o Nacionalnom akcijskom planu jest taj što je predviđeno da ga izrađuje čak šest ministarstava što će zasigurno jako doprinijeti njegovoj efikasnosti u navodnicima. Postavlja se pitanje i šta se to akcijskim planom uređuje a da nije prije toga definirano u nacionalnom programu i cilju cilju i zakonskim odredbama. Podsjećamo da su nositelji aktivnosti definirani zakonom, da su rokovi definirani nacionalnim programom i nacionalnim ciljem a sredstva zakonom, uredbom i odlukom. Iz članka 10. je razvidno da izvješća o provedbi Nacionalnog akcijskog plana jednom godišnje priprema ministarstvo u suradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, ministarstvom nadležnim za poljoprivredu, zatim šumarstvo, promet i ministarstvom nadležnim za financije a usvaja ga Vlada do kraja svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Postavlja se pitanje zašto Vlada de facto izrađuje i usvaja izvješće i nije li logičnije da ga usvaja Sabor kao zakonodavno tijelo. U tome nažalost vidimo još jedan od brojnih primjera marginalizacije Sabora od strane Vlade. U članku 11. obvezuju se županije i Grad Zagreb na donošenje programa poticanja proizvodnje korištenja biogoriva u prijevozu ali nije jasno što se to točno time dobiva kada sve uređuju ministarstvo i Vlada RH nacionalnim programom, nacionalnim ciljem, uredbama, odlukama i pravilnicima. Podsjećamo kako obveze stavljanja na tržište biogoriva leže na pravnim subjektima distributerima. Iz članka 13. nije jasno iz kojih materijala županije Grad Zagreb sačinjavaju izvješća te tko im je obavezan dostaviti podatke. Članak 14. koji definira program obveznika stavljanja biogoriva na tržište otvara cijeli niz dubioza jer se postavlja pitanje koji je smisao donošenja programa ako obvezu može prenijeti na druge ili je prenijeti na slijedeću godinu. Temeljem kojih podataka će se izračunavati obveza unaprijed ako se u stvarnosti radi procjena budućeg poslovanja a time i procjena budućeg stavljanja biogoriva na tržište. Iz tih podataka ne mogu proizaći fiksne obveze za obveznika. Drugim riječima, donošenje takvih planova postaje svrha sama sebi i nitko na osnovu njih ne može ozbiljno razgovarati o proizvodnji i potrošnji biogoriva na tržištu Republike Hrvatske. Peto poglavlje zakona govori o ovlastima ministarstva i ovo je jedno od najslabijih mjesta cijelog zakona jer ne možemo očekivati da će ministarstvo u pripremi i provođenju politike poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu doista efikasno surađivati sa čak pet drugih ministarstava na učinkovitoj i konkretnoj provedbi politike Vlade u području poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu. Sudeći po dosadašnjoj međuresorskoj suradnji a koji ovim zakonom na blisku suradnju obvezuje kao što sam već rekla ona šest ministarstva možemo očekivati učinak šest babica i kilavog djeteta. U tom smislu u klubu SDP-a smatramo kako bi bilo znatno djelotvornije i u konačnici znatno jeftiniji, osnovati agenciju za biogoriva. Iznimno spornim smatramo i poglavlje mjere za poticanje proizvodnje biogoriva i korištenje u prijevozu, jer kao operatera tržišta za isplatu novčanih poticaja korisniku poticaja određuje Hrvatski određuje Hrvatski operater tržišta energije HROTE, koji od 2005. godine obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije kao javnu uslugu pod nadzornom Hrvatske energetske regulatorne Postavljamo pitanje kakve veze HROTE ima s tržištem mineralnih goriva i biogoriva, ulaskom u prikupljanje posebnih naknada za goriva itd., jer sve to nije u djelatnosti operatera tržišta električnom energijom. Stoga se bojimo da je stvarni cilj ovih odredbi osiguravanje dodatnih prihoda HROTE-u, a to je još jedan razlog više da se osnuje agencija za biogoriva. Naime, na isti način kako se financira HROTE, u dijelu biogoriva može se financirati Agencija za biogoriva i obavljati stručne poslove i pripremati dokumentaciju koja je predviđena te opsluživati ministarstvo i Vladu RH u donošenju odluka. U članku 19. definira se poticanje proizvodnje biogoriva korisniku poticaja po količini proizvedenog, prodanog i isporučenog biogoriva na tržište Republike Hrvatske, ali iznimno neobično, nigdje se ne definira tko je korisnik poticaja odnosno da li se potiče proizvođač biogoriva, trgovac biogorivima ili pak uvoznik biogoriva u RH. Ovim se člankom osim toga daju pretjerane ovlasti ministru koji ima pravo samovoljno odlučivati kome i pod kojim uvjetima će dati financijska sredstva. Smatramo kako bi zakon trebao dati barem naznake koji je osnovni cilj poticanja proizvodnje i primjene biogoriva, a to bi trebala biti domaća proizvodnja biogoriva iz domaćih sirovina i poglavito za domaće tržište. U članku 20. govori se o tome koja se to biogoriva potiču u smislu proizvodnje. S obzirom na to da su u članku 4. zakona navedena i neka druga biogoriva, nije jasno zašto ona nisu obuhvaćena i člankom 20. U cijelom zakonu inzistira se na biogorivima koja udovoljavaju propisanoj tehničkoj sukladnosti. No na cijelom svijetu samo za biodizel postoje norme koje definiraju tehničku suglasnost biodizela, dok to druga biogoriva nemaju, stoga se prema navodima zakona ne bi mogla koristiti niti stavljati na tržište Republike Hrvatske. Također biodizel proizveden iz otpadnog jestivog ulja ne može svojom kvalitetom ispuniti zahtjeve norme za biodizel i time postići tehničku sukladnost. Isto vrijedi za biodizel proizveden iz lignoceluloznih sirovina. U tom smislu smatramo da se treba u zakonu izričito navesti da se potiče proizvodnja biodizela i bioetanola prve generacije u domaćim postrojenjima, proizvedenim iz domaćih sirovina i dominantno namijenjena domaćem tržištu. U zakonu ni u članku 4. ni u članku 23. nije precizno definirano tko je obveznik stavljanja biogoriva na tržište odnosno da li je obveznik uvoznik mineralnih goriva koji je po tome i trošarinski obveznik, odnosno da li on ima pravo i na poticaj za biogoriva kada uvozi i plasira biogoriva na hrvatsko tržište. Gdje je tu proizvođač biogoriva u RH, kakve on ima veze obveze u proizvodnji i stavljanju na tržište biogoriva? Radi se o pukom prenošenju obveze na drugoga pa se postavlja pitanje može li taj drugi prenijeti obvezu na trećega, a taj treći na četvrtog. Gdje je kraj prenošenju obveze? Apsurdno je da uz sve to postoji mogućnost prenošenja svoje neispunjenje kvote na sljedeću godinu. U članku 27. nepotrebno se komplicira odnosno birokratizira. Da li je doista potrebno i donošenje rješenja o ispunjavanju obveze za svakog obveznika da ispuni obvezu? Članak 28. koji definira utvrđivanje na temelju monitoringa količine biogoriva je de facto neprovediv jer u RH ne postoje pravne osobe koje mogu svojim stručnim znanjem i opremom zadovoljiti status ovlaštene osobe za obavljanje monitoringa nad biogorivima. U tom je smislu predlagatelj trebao razmisliti o prelaznom roku do stupanja na snagu ove odredbe i to kroz jednu do dvije godine. Ministarstvo u ovom članku uvodi institut davanja licenci za rad pojedinih pravnih subjekata bez jasnih kriterija stručnosti. Uvodi se sustav monitoringa koji je nepotreban jer se svodi na dodatno administriranje, a ne donosi ništa za tržište osim povećanja cijene zbog povećanih troškova. Nadzor je predviđen od strane Državnog inspektorata i ostalih inspekcija te one po potrebi mogu obaviti odgovarajući nadzor nad ispunjavanjem obveza iz ovoga zakona. Zbog toga u klubu SDP-a smatramo da je članak 28. potrebno izostaviti iz teksta zakona i monitoring ukinuti jer je on tako i onako već predviđen drugim zakonima. Koji je zaključak koji se nameće nakon čitanja ovog birokracijom i administriranjem pretjerano opterećenog zakona koji, podsjećam, obvezuje na donošenje nacionalnog programa, nacionalnog cilja, nacionalnog akcijskog plana i izvješća o provedbi nacionalnog akcijskog plana, programa županija i Grada Zagreba, plana županija i Grada Zagreba, izvješća o provedbi programa županija i velikog grada, program obveznika stavljanja biogoriva na tržište, plana obveznika stavljanja biogoriva na tržište te svih ostalih uredbi, odluka, pravilnika, evidencija, izvještaja i ostalog papirnatog posla. Možemo samo zaključiti da su biogoriva pitanje nacionalne sigurnosti, no usprkos tom doista pretjeranom administriranju iz zakona se ne vidi ono što bi trebao biti stvarni sadržaj zakona, a to je položaj proizvođača biogoriva u RH i gdje je tu veza sa sirovinskom osnovom RH i proizvodnjom biogoriva za domaće tržište. Ne može se planirati korištenje biogoriva kroz odredbe obveznoj primjeni, a pogotovo ne odmah nakon donošenja zakona jer RH nema dovoljno svojih proizvodnih kapaciteta, a za izgradnju proizvodnih kapaciteta potrebno je približno barem dvije do tri godine. Pri tome zaboravlja se da je cijena nešto što će ključno utjecati na primjenu biogoriva, a u zakonu nema niti jedne riječi o trošarinskom dijelu odnosno da li biogoriva postaju trošarinska roba ili ne. Da li su u svom statusu biogoriva izjednačavaju s mineralnim gorivima ili ne? Poticanje proizvodnje biogoriva ima smisla samo za prvu generaciju biogoriva, a to je proizvodnja biogoriva iz prehrambenih sirovina i to samo iz sirovine koje su proizvedene u RH. Drugu generaciju proizvodnje biogoriva ne treba limitirati ali niti posebno poticati, barem za sada. Na kraju, da zaključim, s obzirom da mi polako već istječe vrijeme, možemo očekivati sljedeće posljedice primjene ovog zakona. Republika Hrvatska ima obvezu potrošnje određene količine biogoriva, donijet će se nacionalni program i cilj sukladan odrednicama Europske unije, postizanje postavljenog cilja osigurat će se potrošnjom kroz javnu potrošnju županijama i gradovima. Cijena biogoriva neće biti tržišna već znatno viša, ali će plaćati građani indirektno iz proračuna zbog zakonske obveze. Razvoj i rast proizvođača biogoriva u RH neće ovisiti o tržištu biogoriva u Republici Hrvatskoj. Znatna sredstva dat će se s naslova poticanja potrošnje biogoriva uvoznicima biogoriva. Indirektno će se stimulirati inozemna proizvodnja. Hrvatska će ostvariti cilj potrošnje planiranih količina biogoriva i moći će poslati izvještaj u EU o ispunjavanju potrošnje planiranih količina. Domaće gospodarstvo neće imati nikakve koristi od potrošnje biogoriva. Neće doći do povećanja proizvodnih kapaciteta iz domaćih resursa. Neće se razvijati domaća tehnologija, neće se iskoristiti domaći potencijali znanja i postojećih resursa. Nažalost, u ovom zakonu biogoriva se tretiraju identično kao električna energije i tako se nastoje riješiti stvari što je potpuno pogrešno i očito je da su predlagatelji osobe koje o biogorivima, hrvatskoj i europskoj i svjetskoj realnosti o biogorivima znaju malo, ali su zato vrlo dobro upoznati s tržištem električne energije u Republici Hrvatskoj. U klubu SDP-a smatramo da je potrebna temeljita promjena teksta zakona, s jasno postavljenim osnovnim točkama, nacionalnog programa, domaće proizvodnje biogoriva, biogoriva kao trošarinske robe s trošarinom od 0,0 kuna po litri, poticanja domaće proizvodnje biogoriva iz domaćih sirovina. Poticaj za biogoriva nije u funkciji ostvarivanja dodatne zarade proizvođačima ili distributerima već omogućava nižu cijenu biogoriva od mineralnih na domaćem tržištu, a time i povećava njihovu potražnju i potrošnju. Treba uvesti registar proizvođača koji može proizvoditi biogoriva za tržište uz ostvarivanje poticaja jedino ako ima odgovarajuću licencu za proizvodnju izdanu od nadležnih tijela, ministarstva i agencije proizvođač bio goriva koji je licencirani obveznik je stavljen na tržište biogoriva u maloprodaji i veleprodaji, te treba osnovati Agenciju za biogoriva koja bi koordinirala provođenje provođenje planova nacionalnog programa i planova županija i velikog grada u provedbi planova proizvodnje, potrošnje biogoriva. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Nastavljamo dalje sa raspravom po klubovima. Uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege kolege zastupnici. Ja ne znam nakon ove rasprave kako da počnem, ali ja ću ipak ono što sam si pripremio reći. Jer po ovoj raspravi prije mene proizlazi da ovaj zakon uopće ne valja. Znači, elaboriran je prvi članak pa do konačno ne znam ni ja koliko članaka ima. Dakle, ništa u ovom zakonu ne valja. Ja ću odmah na početku u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice reći, jer smatram da je to važno da je naše zakonodavstvo kada je u pitanju energetika, zaštita okoliša u velikoj mjeri već usklađena sa pravnom stečevinom Europske unije. Međutim, preostala je zadaća potpunog uređenja područja biogoriva koje je u ovom trenutku samo djelomično uređeno temeljem Uredbe o kakvoći biogoriva iz 2005. godine. Dakle, prijedlogom ovog zakona usklađuje se hrvatsko energetsko zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije posebno sa Direktivom 30. kako je rekao državni tajnik Europskog parlamenta i Vijeća od 3. svibnja 2003. godine koja predstavlja temeljni dokument Europske unije vezano za korištenje biogoriva i drugih obnovljivih izvora energije za prijevoz i čija je osnovna svrha poticanje korištenja biogoriva i drugih obnovljivih goriva u prijevozu svih zemalja članica kao zamjena za dizelska i benzinska goriva. Implementacijom odredbi spomenute direktive u nacionalnom zakonodavstvu dakle Republika Hrvatska će se obvezati, preuzeti, izvršiti sve one obveze i zadaće koje ta direktiva nameće zemljama članicama po pitanju udjela biogoriva i drugih obnovljivih goriva u prometu na nacionalnom tržištu. Kao što je uvodno spomenuto u Republici Hrvatskoj na snazi je Uredba o kakvoći biogoriva koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva temeljem Zakona o zaštiti zraka. Međutim, pokazalo se u praksi kako je taj pravni dokument nedovoljan za uspostavu i funkcioniranje cjelovitog sustava koji će omogućiti postizanje nacionalnog indikativnog cilja od 5,75% udjela biogoriva u ukupnom udjelu dizelskog i benzinskog goriva na domaćem tržištu do 31. prosinca 2010. godine. Mada određena proizvodnja danas postoji u Republici Hrvatskoj potrebno je ipak konstatirati činjenicu kako kod nas do sada nije bilo značajnijih iskustava u korištenju biogoriva osim čestih rasprava u stručnim krugovima javnosti i medijima. Znam da postoje 2 kapaciteta u Republici Hrvatskoj, ali tržište biogorivima u Republici Hrvatskoj za sada uopće nije Upravo iz toga razloga što su iskustva na ovom polju u proteklih nekoliko godina veoma skromna potrebno je utvrditi obvezu proizvođačima i trgovcima dizelskih i benzinskih goriva na domaćem tržištu, da proporcionalno svom tržišnom udjelu stave u promet određenu količinu biogoriva, te stvoriti sustav koji će biti motivirajuć i za proizvođače i za potrošače biogoriva, a koji će se temeljiti na zakonu. Dakle, osnovni cilj predloženog zakona o biogorivima je stvaranje zdravih pretpostavki za sustavni razvoj tržišta biogorivima čime će se hrvatsko gospodarstvo učiniti manje ovisnim o uvozu. S obzirom na činjenicu da u Republici postoje određene rezerve kada je u pitanju primarna poljoprivredna proizvodnja razvojem ovoga tržišta otvorit će se dodatne mogućnosti za poljoprivrednu proizvodnju, a samim time i razvoj ruralnih područja Republike Hrvatske, te u dugoročnom smislu stvoriti povoljna poduzetnička klima za razvoj domaće prerađivačke industrije. Sve to skupa predstavljati će novi izvor zarade i pridonijeti povećanju zaposlenosti u našoj domovini. Svrha ovog zakona kao što je to navedeno u članku 2. jeste ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u oblasti prijevoza smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanjem sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, te zadovoljavanjem potreba potrošača za gorivom. Ujedno usvajanjem Zakona o biogorivima za prijevoz Republika Hrvatska krenut će u pravcu ispunjavanja svojih međunarodnih obaveza u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjensko gorivo za dizelsko gorivo i motorni benzin. Prijedlog zakona o biogorivima za prijevoz svojim člancima od 7. do 15. propisuje obvezu donošenja određenih programskih i planskih dokumenata na različitim razinama. Dakle na razini države, na razini područne samouprave i velikih gradova, te na razini obveznika stavljanja biogoriva na tržište. Kod pripreme izrade tih dokumenata kojim će se utvrditi politika poticanja povećanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu u Republici Hrvatskoj veoma je važno naglasiti međusektorsku suradnju i koordinaciju aktivnosti između pojedinih tijela državne uprave i nadležnih ministarstava. Za razliku od kolegice koja je u ime kluba SDP-a rekla da je to preveliko administriranje, ja ovaj zakon ipak doživljavam kao pokušaj i namjera uspostave jednog kvalitetnog sustava kako bi se konačno i u Republici Hrvatskoj uredilo tržište biogorivima. Nadalje zakon predviđa uvođenje sustava poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva koji se dijelom utvrđuje samim zakonom, a dijelom će se urediti posebnim zakonima kojima se uređuju tržište nafte i naftnih derivata, trošarine za energente, državne potpore u poljoprivredi, financiranje javnih cesta, te namjena i korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost. Mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smatramo kako jednostavno nije moguće zamisliti kvalitetan sustav razvoja tržišta biogorivima bez uvođenja isto tako kvalitetnih poticajnih mehanizama koji će ići u pravcu stimulacije proizvodnje i potrošnje ovog energenta. U tom kontekstu Prijedlogom zakona o biogorivima u prijevozu uvodi se posebna naknada za poticanje proizvodnje biogoriva sa svrhom dovođenja viših troškova proizvodnje domaćih biogoriva na razinu važećih cijena na svjetskom tržištu, a sve to u cilju poticanja domaće proizvodnje i balansiranja uvoza biogoriva, ali i sprječavanja izvoza domaćeg poticajnog biogoriva u slučaju prekomjernih poticaja. Sredstva za poticanje proizvodnje biogoriva neće biti potrebno osigurati u proračunu Republike Hrvatske iz razloga što je predviđeno da naknadu za poticanje poticanje proizvodnje plaćaju distributeri koji stavljaju na tržište dizelsko gorivo i motorni benzin za pogon motornih vozila ili brodova i to za svaku litru isporučenog goriva. Treba reći i to kako će poslove vezane uz prikupljanje naknade, isplate novčanih poticaja za proizvođače obavljati operateri tržišta energije. Dakle, pravna osoba sa javnim ovlastima u vlasništvu Republike Hrvatske. poseban pravni instrument za ostvarivanje ciljeva ovoga zakona predviđeno je uvođenje posebne naknade za okoliš koju će plaćati distributeri, odnosno obveznici stavljanja biogoriva na tržište i to po načelu onečišćivač plaća u slučaju da je stavio na tržište manju količinu biogoriva u odnosu na propisanu. Ova naknada biti će prihod Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Konačno Prijedlog zakona o biogorivima za prijevoz predviđa određene godišnje obveze korisnika goriva u javnom prijevozu i javnog sektora kad unajmljuju ili kupuju ili kupuju nova vozila ili brodove, a po pitanju korištenja pogonskog goriva, ali istovremeno su predviđene i mjere za poticanje korištenja biogoriva. Na kraju, mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, iako smo mogli čuti drugačije mišljenje poučeni iskustvima primjene biogoriva u europskim zemljama te svjesni uvjeta koje je potrebno osigurati za uspješan razvoj tržišta biogorivima izražavamo svoje čvrsto i dugoročno političko opredjeljenje za uvođenje biogoriva i na tržište Republike Hrvatske, što znači da ćemo bezrezervno podržati prilikom glasovanja, donošenje i usvajanje ovoga Josip (HSS)** Hvala lijepo. U ime kluba HSS-a, uvažena kolegica Marijana Petir.

Ozalj, Zagreb, Vukovar, Beli Manastir, Sisak, Čepin, Slavonski Brod, Virovitica, Zadar, to su samo neka od mjesta koja se vrlo često u javnosti spominju kao lokacije na kojima se ili već grade ili su sadržana postrojenja za proizvodnju biogoriva u Republici Hrvatskoj. I sigurno je da je tema proizvodnje biogoriva in, posebno u današnje vrijeme kada cijene fosilnih goriva, ali i sami izvori fosilnih goriva nisu stabilni. Zbog toga Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke sa dužnom pažnjom promatra ovaj zakon, on je očekivan, on je sastavni dio koalicijskog sporazuma, ali i programa Vlade Republike Hrvatske i mislimo da je dobro da je došao u saborsku proceduru. Naime, prema europskim regulativama, zemlje članice Europske unije do 2020. godine trebaju 20% tradicionalnih fosilnih goriva u prometu zamijeniti biogorivima poput biodizela, bioetanola, bioplina, biovodika, a to je obaveza i za zemlje kandidate za prijem u Europsku uniju, među kojima je i Hrvatska. Do 2005. godine biogorivo u Europskoj uniji trebalo je sudjelovati sa barem 2% u ukupnom udjelu goriva, a zatim bi se udio u svakoj članici povećavao i do 2010. godine dosegnuo 5,75%. Vladinom uredbom o kakvoći biogoriva i Hrvatska je postavila cilj da do kraja 2010. rabi 5,75% biogoriva u ukupnoj potrošnji goriva i mi smatramo u klubu HSS-a da taj cilj treba doseći i i da bi bilo ustvari porazno za Republiku Hrvatsku da za zadovoljavanje tog cilja mora uvoziti biogoriva kad imamo velike potencijale da ih sami proizvedemo jer biodizel se dobiva od otpadnog jestivog ulja, od ulja dobivenog od uljarice, uljane repice, soje, suncokreta, ulja palme, ali i od životinjskih masti. Posebno je važno istaknuti, a o tom se premalo priča, da se biodizel dobiva od otpadnih jestivih ulja koja nastaju u pripremi hrane u hotelima, ugostiteljstvu i kućanstvima. Nemojmo zaboraviti da je Hrvatska itekako turistička zemlja. Nažalost, većina tih ulja završava u kanalizaciji, a njihovim primjerenim sakupljanjem uvelike bi se uštedjelo na pročišćavanju otpadnih voda. Biogorivo zamjenjuje fosilna goriva i tako znatno smanjuje nastanak stakleničkih plinova. Znamo da smo ratificirali protokol iz Kyota i da imamo obaveze za smanjenje CO2, ali isto tako je sa 2 i čestica hlapivih organskih spojeva koje onečišćuju zrak. Istraživanja pokazuju da samo Grad Zagreb na godinu proizvede više od milijun i 400 tisuća litara otpadnog jestivog ulja, samo iz hotela, restorana, ostalih poslovnih subjekata te oko milijun i 600 tisuća litara iz kućanstava. biodizela proizvedena od tog otpadnog jestivog ulja dostatna je za vožnju 80 gradskih autobusa cijele godine. Zbog toga ne treba čuditi da ovakav jedan projekt treba dobiti i političku podršku i mi ovdje u HSS-u ne samo da je uzdržavamo s ove govornice, nego smo mi svojim djelima pokazali u Gradu Zagrebu, ali i u Sisačko-moslavačkoj županiji da ne moguće staviti poljoprivredne površine u funkciju i da je moguće proizvesti uljanu repicu i da je moguće imati autobuse koji se danas voze na biodizel. Naime, zašto to govorim? Zato što sam kao zamjenica županice u Sisačko-moslavačkoj županiji osobno vodila projekt i ovo što predviđaju zakonom kolege iz ministarstva je sasvim razumno i logično jer da bi krenuli u proizvodnju biodizela, vi morate imati akcijski plan, mi smo to nazvali strategijom ili studiju izvodivosti koja će pokazati koliko vi to površina imate, koliko je razumno tih površina zasijati zasijati uljanom repicom ako govorimo o biodizelu ili kukuruzu, a ako govorimo o bioetanolu koliko će to otvoriti novih radnih mjesta u poljoprivredi i što ćemo na kraju s tim gorivom. Ja vam mogu reći što smo mi napravili prvi u Hrvatskoj. Mi smo naravno organizirali naše proizvođače za proizvodnju uljane repice, organizirali smo ih u udrugu, izlobirali smo u Ministarstvu poljoprivrede da se uvede poseban poticaj za proizvođača uljane repice, uveli smo županijski poticaj za proizvođače uljane repice, povećali smo površine zasijane uljanom repicom za dupli, dogovorili smo otkup sa proizvođačem biodizela iz Ozlja i danas rezultat toga da se 20 autobusa u Gradu Zagrebu vozi na biodizel proizveden iz uljane repice, odnosno iz ulja koje je dobiveno iz uljane repice, odnosno iz ulja Mislim da je to izuzetno važno i da je to jedan dobar primjer jer naši izračuni su pokazali da imamo 185 tisuća hektara obradive zemlje, a od toga je neobrađeno preko 72 tisuće hektara, odnosno skoro 40%. Uvođenjem poticaja na državnoj, na županijskoj razini, organizacijom, dobrom organizacijom proizvođača, mi smo uspjeli te neobrađene poljoprivredne površine smanjiti, što treba biti cilj i u poljoprivredi, ali ovdje kad govorimo o proizvodnji biogoriva. A ono što je možda zanimljivo, o čemu se malo priča, mi smo uspjeli i otvoriti nova radna mjesta, a sigurno da je kao i priča o biogorivima kao i otvaranje novih radnih mjesta u poljoprivredi jer kroz ovu mjeru, to je jedna od mjera koju smo provodili mi smo kroz period od 4 godine povećali broj upisanih poljoprivrednih proizvođača u upisnik za 3 tisuće, znači s 8 tisuća na 11 tisuća, što znači da smo konkretnim mjerama, a ovo je jedna od tih mjera otvorili preko 3 tisuće novih radnih mjesta upravo u poljoprivredi. Govore Austrijanci ali i mnoge druge poljoprivredne komore i to su njihova iskustva da svako novo otvoreno radno mjesto u poljoprivredi otvara za sobom još dodatno 2 radna mjesta, a to znači da priča biodizela i priča otvaranja radnih mjesta u poljoprivredi je in i o tom treba pričati. Pitanje proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali i u svijetu je isto tako in. I zato neki opravdano postavljaju pitanje da li proizvodnja sirovine za proizvodnju biogoriva na poljoprivrednim površinama može ugroziti proizvodnju hrane. Sigurno da mi u HSS-u ne možemo podržati i osuđujemo ono što se događa u mnogim zemljama gdje postoji nedostatak hrane a poljoprivredne površine se pretvaraju u tvornice za proizvodnju biogoriva, i to nije dobro i to nije moralno. Ali takav slučaj nije u Hrvatskoj jer mi u Hrvatskoj imamo oko milijun hektara neobrađenih poljoprivrednih površina. Da li je bolje da na tim površinama rastu šikare ili da se one privedu svrsi pa da se na na dijelu tih poljoprivrednih površina a sigurno da trebaju postojati izračuni koliko je to objektivno i koliko nama tog biogoriva treba i koliko nam treba sirovine, sigurno da je dobro da se na djelu tih poljoprivrednih površina koje danas su obrašćene u korov uzgaja upravo sirovina za proizvodnju biogoriva. Isto tako, zaštita okoliša je in i zato smo mi protiv sijanja genetski modificiranog sjemena pa i u pokusne svrhe. I zato se zalažemo za strogu zakonsku regulativu, očuvanje Hrvatske kao zemlje slobode od GMO-a mislim da ne postoji bojazan koja je bila u nekim javnim raspravama istaknuta da bi upravo proizvodnja biogoriva se mogla dovesti u vezu sa sjetvom genetski modificiranog sjemena jer je to u Hrvatskoj i mi imamo stroge kontrolne mehanizme. I sigurno je da takva jedna priča ne dolazi u obzir. Iz svih ovih razloga, dakle i zbog zaštite okoliša i zbog poljoprivrede, i zbog otvaranja novih radnih mjesta zasigurno je važno imati i adekvatnu zakonsku regulativu. Mi smatramo da je ovaj Zakon o biogorivima za prijevoz kvalitetan i Klub zastupnika HSS-a će ga podržati. Hvala lijepa. Hvala uvaženoj kolegici Petir. I imamo sada još jednu pojedinačnu prijavu. Uvaženi kolega Mlinarić.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 Nastavljamo s radom sutra u 9,30 sati sa točkom 13. dnevnoga reda. Hvala vam lijepo.